a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Amandmanom smo intervenisali na član 11. i to u stavu 5. Ovaj član 11. se odnosi na izvorni član 63. Zakona, odnosno izmena Zakona o kojem danas raspravljamo.Ovaj član 63. se isključivo odnosi na zaštitu životne sredine. Mi smo ovde intervenisali, kao i do sada, da ne može ministar da bude taj koji će donositi odluke, odnosno podzakonske akte, već to mora da radi Vlada Republike Srbije,

uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministra nadležnog za poslove vodoprivrede. Dakle, ovde se radi isključivo o zaštiti životne sredine. Prosto je neverovatno zašto su se svi ovi ministri ovde isprepleli, umesto da to budu podzakonski akti Vlade Republike Srbije.Vi kažete da se amandman ne prihvata iz razloga što će se navedenim podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom samo bliže propisati pojedina pitanja koja su uređena zakonom, bez propisivanja inspekcijskog nadzora i prekršaja, imajući u vidu da su te odredbe odredbe već sadržane u zakonu. Pa ako su odredbe sadržane u zakonu, što će onda u podzakonskom aktu? Dakle, zakon je okvir, a podzakonski akt treba detaljno da reguliše ono što je zakon okvirno predvideo.Vi ovde u ovom članu 63. kroz ove izmene dajete ceo pasus gde potpuno precizno kažete u zakonu šta su sve nadležnosti ministra za za zaštitu životne sredine, ministra zaduženog za vodoprivredu i uz ovaj ovakav član apsolutno je nepotreban bilo kakav drugi podzakonski akt.

upravlja uredbama umesto zakonima, a pogotovo smo protiv toga da se takve mogućnosti ostavljaju ministrima, u ovom slučaju u pitanju su tri ministra. Vi ste kroz vaše obrazloženje rekli zapravo da mi jesmo u pravu, samo naravno vi to ne možete da priznate, pa ste onda pokušali da preokrenete na nešto što je vama prihvatljivo.Dakle, predložili smo da se ovaj deo člana 5. briše, da bi ovakav kako je predložen član imao smisla, inače nema.

čega sam to tražio? Jednostavno, Vlada je ta koja pred ovu Skupštinu donosi sve zakone i nije neophodno da se u svakom zakonu navede određeni ministar, pogotovo ako znamo da se vlade u zadnje vreme smenjuju na godinu ili dve dana, pa imamo i situaciju da se vrši promena Zakona o Vladi i onda može da se desi da i jedan dobar zakon mora da se menja i da ide pred narodne poslanike samo iz razloga što što je promenjen Zakon o Vladi i sad, kaže se „ministar nadležan za ovo ili ono“, a to ministarstvo sad može biti preimenovano ili promenjeno tako da je neki drugi ministar nadležan za te stvari.

bilo o kom zakonu da se radi, ima i svoje podzakonske akte gde se na precizniji i detaljniji način uređuju neke stvari, ali mislim da je Vlada trebalo da prihvati ovaj amandman, ne samo ovaj, nego sve amandmane ovog tipa koje je podnela SRS. Hvala.

Pre svega, ako bismo ovaj posao dodelili Vladi, onda zamislite sve moguće oblasti društvenog života u kojima bi Vlada morala putem uredbi ili putem drugih podzakonskih akata da interveniše u pravnom sistemu Republike Srbije. Praktično, Vlada ništa drugo ne bi mogla da radi, sem da donosi različite vrste podzakonskih akata. Mi hoćemo da rasteretimo Vladu, a istovremeno hoćemo da, primenjujući Zakon o državnoj upravi, omogućimo ministrima, i to kao što se kaže „ministru resornom uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministra nadležnog za poslove vodoprivrede“ da donose ovaj pravilnik. To je potpuno u skladu sa odredbama Zakona o državnoj upravi.Uporno upravi.Uporno pokušavam da skrenem pažnju kolegama koji kritikuju i koji su nezadovoljni radom gospođe Zorane Mihajlović da tema dnevnog reda nije Zorana Mihajlović i da tema dnevnog reda nije aktuelna ministarka. U pitanju su institucije. Mi govorimo o normativnom uređivanju institucija.

nije dobro da stoji reč „ministar“, pa „ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine“, pa „ministar nadležan za poslove vodoprivrede“, zato što navodno može da se promeni naziv ministarstva. Može da se promeni naziv ministarstva, uopšte nije sporno, ali kako god da se ministarstvo zove, dakle, kakav god da je naziv ministarstva, u svakoj pravnoj, demokratskoj i civilizovanoj zemlji imate ministarstvo koje je nadležno za poslove zaštite životne sredine, tako i stoji u tekstu Predloga zakona. U svakoj zemlji, demokratskoj, pravnoj i civilizovanoj, imate ministra koji je nadležan za poslove vodoprivrede.Ne mora ministarstvo da se zove Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ne mora u nazivu ministarstva da stoji uopšte termin vodoprivreda, ali postoji organ državne uprave koji se zove ministarstvo u čijem delokrugu rada je oblast zaštite životne sredine, odnosno oblast vodoprivrede.A pro po toga, moram da kažem kolegama koji se bave ne suštinom nego terminološkim nedoumicama, pa ne mora ni Vlada da se zove Vlada, nekada se Vlada u Srbiji zvala Ministarski savet. Šta to sad znači? Hoćemo li onda da izbrišemo reč Vlada zato što eventualno nekim zakonom može da se propiše da se organ izvršne vlasti ne zove Vlada nego se zove Ministarski savet.Ali, to nas ne bi nigde odvelo, ovde se radi o suštini. Ovde se radi o pravilnicima. Pravilnici se donose, gotovo mislim na dnevnom nivou, na nivou svakog ministarstva. Imate, na kraju krajeva, u pravnom sistemu Republike Srbije i svakom pravnom sistemu daleko više podzakonskih akata, nego zakona. Zakoni su najopštiji posle Ustava pravni akt i oni samo treba načelno da regulišu određena pitanja. Sva druga tehnička pitanja, pitanja koja olakšavaju primenu zakona u praksi se rešavaju podzakonskim aktima koje donose nadležni ministri. Tu apsolutno nije sporno. Uđite u bilo koji registar propisa. U Republici Srbiji ili u bilo kojoj drugoj zemlji videćete da pretežu podzakonski propisi u odnosu na zakonske.Inače biste imali kao u doba Hamurabija, kada je donošen Hamurabijev zakon, tada je Hamurabijev zakon bio sadržan u hiljadama i hiljadama članova. Mi danas smo savladali nomotehniku mnogo više nego pravnici iz tog doba. Mi danas putem opštih pravnih normi uređujemo vrlo precizno i na opšti način određene situacije koje u životu mogu da se dese, a ne kao u vreme Hamurabija. Ko ukrade kokošku kazniće se tom i tom kaznom. Ko ukrade kravu, ko ukrade tele, ko ukrade jaje, ko ukrade ovo ili ono. Zamislite kada bismo mi tako postupali onda bi ovi naši zakoni koji uređuju jednu mnogo delikatniju materiju, ove zakone ne samo pravnici nego ja mislim da pravni fakulteti, trust pravničkih mozgova ne bi mogao da protumači jer bismo imali zakone od hiljadu članova. Takvi zakoni bi bili nepraktični. Neprimenjivi u praksi. Zbog toga svaki zakon prati odgovarajući broj podzakonskih akata.Ako bismo ovo u nadležnost poverili Vladi, onda bi Vlada praktično svaki dan imala sednice, ne bi mogla da bude motor pre svega ekonomskog razvoja države, ne bi mogla da radi onaj posao koji je definisan Ustavom, a to je da vodi unutrašnju i spoljnu politiku Republike Srbije nego bi Vlada po ceo božiji dan morala da sedi i da donosi pravilnike iz najrazličitijih mogućih oblasti društvenog života.Onda se postavlja jedno drugo pitanje, ako to radi Vlada šta će nam ministarstvo? Šta će nam ministri? Šta će nam državni sekretari, šta će nam pomoćnici ministara i šta će nam kompletna organizaciona struktura državne uprave? Onda lepo da izaberemo Vladu i Vladi da poverimo sve poslove državne uprave. Da li je to moguće? Teorijski možda i jeste, ali u praksi nemoguće. U praksi ni jedna država tako ne funkcioniše i svi ovi amandmani uz svo dužno poštovanje njihovih podnosilaca, mislim da imaju samo jednu svrhu, to je da se amandman podnese, uvek u istovetnom tekstu i da se dobije pravo da se diskutuje. Malo o temi dnevnog reda, malo van teme dnevnog reda, ali u svakom slučaju suština ovih amandmana je da oni i kad bi bili prihvaćeni, kada bi ih ministarka Mihajlović prihvatila …(Radoslav Gde mi je onaj citat?Dakle, kada bi ovaj amandman bio prihvaćen on ne bi bio praktično moguć da se sprovede.A onaj što kaže vreme, gospodine Arsiću, evo da vam malo ulepšam dan, znam da vam nije bilo jednostavno, teško je izaći na kraj sa ljudima koji žele da vam zagorčaju život i da opstruišu rad parlamenta, ovaj što dobacuje vreme i što misli da je jako pametan i koji je sad maločas komentarisao nekakve brakorazvodne parnice, e taj genije je rekao sledeće. Ako mi kažete šta ovo znači, častiću vas ne pivom ali kafom.Kaže, genije ovako – ja sam dao predlog da se posete određene službe, ne bih sada ovde da istačinjem koje ali kaže SNS može ali kaže SNS može da odbije, prosto, imaju većinu i da kažu da nema potrebe da se te službe posećuju. Drugo, odgovor na koji u vremenskom periodu za koji treba da dobijemo taj odgovor je 30 dana. Ko razume shvatiće i završava – to je izuzetno dug vremenski period što ostavlja prostor za raznim mahinacijama.Evo, to su genijalci koji su do juče vodili

Kena.)Znači, ako vam dozvolim pravo na repliku pre toga moram da vam izreknem opomenu zato što ste dobacivali kolegi Martinoviću – vreme. Da li je tako

poslanik Aleksandar Marković. **Aleksandar Marković** Zahvaljujem predsedavajući.Najgrublje je prekršen član 107. dostojanstvo prethodnog govornika, prethodnog govornika koji je poznat samo po jednoj stvari, a to je da je uništio Smederevsku Palanku.Moram zbog građana Srbije samo jednu rečenicu ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu koja je upravo u Smederevskoj Palanci danas, da je citiram, a to je Ana Brnabić. Dakle – jako teška finansijska situacija u Smederevskoj Palanci i prvo što mora da se pripremi je plan finansijske konsolidacije, sledi ozbiljna i hitna racionalizacija, reprogram dugova i rad na povećanju prihoda opštine. Pomoć Vlade Srbije je moguća, ali tek nakon pripreme plana sanacije na kome ćemo raditi zajedno sa opštinom.Dakle, uništio Smederevsku Palanku, zavio u crno, ostavio milionske dugove za pivo, uzgred budi rečeno.

Kolega, bila je povreda Poslovnika, a na povredu Poslovnika nemate pravo na repliku. Dobro, sada vi hoćete povredu Poslovnika.

član 108 – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine i nadam se da ćete biti parlamentarni kao što ste bili i u vezi prethodnog govornika.Šef

a tema je – Kriza na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi. Pa, ako mogu eksperti sa Vračara da mi objasne kakve veze šef odborničke grupe jedne male opštine iz centra Beograda ima veze sa krizom na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi, a sve to plaćaju građani kako Republike Srbije, tako i

Nisam.)Dobili ste odgovor samo sa druge adrese, ne sa one sa koje ste očekivali, da je taj šef odborničkog kluba sa opštine Vračar koja jeste mala i najgušće naseljena u Srbiji i ja ni jednu lokalnu opštinu i lokalnu samoupravu ne potcenjujem, da je troškove puta snosio organizator, a to nisu bili građani Srbije niti je to iko radio u njihovo ime. Dobili ste taj odgovor, pa vam ja sad to prosleđujem i da se pomenuti odbornik odrekao i naknada po osnovu dnevnice za službeni put. Dobili ste taj odgovor. Sada ja kao predsedavajući vam opet prosleđujem, a uskoro ćete ga dobiti i u pisanom obliku.Gospodine Markoviću po kom sada osnovu se Grubo je zloupotrebljen član 103. važećeg Poslovnika. Prethodni govornik je pokušao da jednu lažnu optužbu na račun opštinske Gradske opštine Vračar iznese malopre. Ja moram samo zbog građana Srbije da pročitam zvaničan dopis, dakle, predsedniku Veća gradske opštine Vračar. Povodom odluke Veće gradske Opštine Vračar od 2. septembra 2016. godine, kojom sam upućen na službeni put u London - Ovim putem vas obaveštavam da imajući u vidu da su mi svi troškovi puta, smeštaja, ishrane obezbeđeni od strane organizatora, odričem se prava na dnevnice i iste neću podizati, Uglješa Mrdić 2. septembra.Dakle, to putovanje nije koštalo građane Vračara, nije kao što su neke bahanalije

Hvala predsedavajući.Reklamiram član 108. Ako želite da učestvujete u polemici morate da prepustite mesto predsedavajućeg nekome od svojih kolega. A ko je kako radio govori podatak da ste, gospodo naprednjaci, za četiri godine zadužili ovu zemlju za deset milijardi. Nema potrebe više da se govori Pa, gospodine Milojičiću, vi ne znate institut poslaničkog pitanja. Znači, odgovor se upućuje predsedniku Narodne skupštine koji ga prosleđuje odbornicima. E, sad, da vi ne biste duže živeli u zabludi i neznanju, ja sam požurio

Nije.)Ako ćemo o proceduri, gospodine Milojičiću, treba da znate da premijer nema nikakve veze sa nadležnostima lokalne samouprave. Trebali ste da pitate predsednika opštine i predsednika skupštine opštine.Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Zahvaljujem se, predsedavajući.Mogu li ja konačno o amandmanu?Imajući u vidu da se rasprava već 15 minuta vodi sa pozivanjem na Poslovnike, odnosno na pojedine odredbe Poslovnika, a nema nikakve veze sa tim pojedinim odredbama Poslovnika, ja bih se odredio prema amandmanima kolega koji su te iste amandmane podneli.Ovo je očigledan primer da se amandman ne kreće u granicama zakona. Da li je on prošao, sigurno jeste prošao Zakonodavni odbor i to nije sporno i jedan i drugi amandman. Međutim, ovde postoje dva ograničenja koja u svakom slučaju predstavljaju zakonsku prepreku da se amandman prihvati. Prvi je - jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Nažalost, malo ko od poslanika u ovom parlamentu pribegava da se upozna sa jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa. Da smo ih na vreme identifikovali, odnosno proučili, ne bi imali ovakva pitanja i potrebe za ovakvim pitanjima.Drugo ograničenje koje takođe predstavlja razlog da se razmisli o amandmanu, iako ne sporim motivaciju, jer je motivacija krajnje dobronamerna, da se poboljša kvalitet zakona, jeste odredba člana 14. Zakona o Vladi. Po tom članu,ministar je odgovoran za sprovođenje programa i politike Vlade. Šta je predlaganje zakona nego sprovođenje programa Vlade i politike Vlade? Pa, i ovaj zakon o izmenama i dopunama postojećeg zakona je upravo u duhu sprovođenja programa i politike Vlade. Isto tako je i ministar po istom članu 14. Zakona o Vladi odgovoran za odluke i mere koje je doneo, ili eventualno propustio da ih donese.U tom smislu, treba prevashodno posmatrati odgovornost ministra za donošenje odgovarajućih akata, predlaganja, bez obzira da li su u pitanju zakonska akta ili su u pitanju odluke ili bilo šta drugo i u tom duhu posmatrati potrebu da se eventualno izmene odredbe na koje se amandman odnosi. Stoga, poslanička grupa SPS smatra da isključivo iz ovih i procesno i materijalno pravnih razloga amandmani ne mogu biti prihvaćeni. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Miroslava Stanković Đuričić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. **Sreto Perić** Dame i gospodo narodni poslanici, evo još jednog amandmana u najezdi. Meni je poznato da može da bude najezda gusenica, buba i nekih drugih, uslovno rečeno, nepoželjnih insekata koji mogu da naprave manje ili više ozbiljne probleme. Amandmane narodni poslanici kao jedni od mogućih podnosilaca amandmana podnose na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine. Može, naravno, i predlagač zakona, mogu i ovlašćeni odbori i rečeno je samo kad ne mogu da se podnose amandmani, odnosno jedan ovlašćeni podnosilac amandmana ne može više amandmana na isti član zakona, da li pojedinačno ili da nekim drugim.Kada bi, kolega Martinoviću, moglo ponovo da se radi po Hamurabijevom zakoniku, verovatno bi bila predviđena veoma, veoma stroga kazna za one koji su krali ili možda i danas kradu mandate narodnih poslanika ili odbornika.Ja

a u vezi sa članom 171. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Taj član je do sada imao

Ministarstvo vrši ispitivanje plovidbenih nezgoda preko inspektora bezbednosti plovidbe. Mi predlažemo da se taj stav briše i u obrazloženju navodimo razloge zbog čega bi trebalo taj predlog izbrisati, a to je – u Zakonu o istraživanju nesreće u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju postoji organ koji je već ovlašćen za intervenciju u tim slučajevima.Stavom 3. koji je Vlada predložila, novim stavom 3. koji je Vlada predložila, ja ću ga pročitati, da bi razumeli o čemu se radi, da bi onda narodni poslanici u danu za glasanje mogli da glasaju za ovaj amandman. „Za organizaciju i sprovođenje bezbednosne istrage u cilju utvrđivanja okolnosti i uzroka ozbiljnih plovidbenih na unutrašnjim vodama, kao i plovidbenih nezgoda na unutrašnjim vodama i predlaganja mera radi izbegavanja ozbiljnih plovidbenih nezgoda na unutrašnjim vodama, kao i plovidbenih nezgoda na unutrašnjim vodama, kao i unapređenja bezbednosti plovidbe odgovoran je nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje istraživanje nesreća u saobraćaju“. Upravo postoji zakon koji je donet 2015. godine, koji reguliše ovu oblast. Dakle, potpuno opravdano predlažemo brisanje ovog stava 2.Mislim da je gospođa Mihajlović pionir ekspertske mreže za pružanje pomoći građanima i njen kolega iz te organizacije je u jednom periodu predlagao da treba uništiti mnogo propisa, da imamo veliki broj propisa koji ne služe ničemu ili nikome. Zbog toga mi ovde moramo malo pravu nomotehniku iskoristiti na bolji način i mislim da ovaj stav 2. potpuno nepotreban i treba ga brisati, kao što smo i predložili. Hvala. Zahvaljujem.Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč?

čitao, iako sam potpuno saglasan sa mišljenjem koje je Vlada dostavila.Dakle, ono što želim zapravo da kažem, kada je reč o članu 21. i uopšte o amandmanu „briše se“, kao i svim ostalim amandmanima „briše se“, da je to bio zapravo danas molim vas, gospodine Šaroviću.…pokušaj da se prikaže ili da se veštački napravi privid neke kritike, neke kritike bez realnih argumenata, ali ono što nismo čuli osim gomile neistina, osim gomile uvreda koje slušamo čitav dan. Dakle, ni jedan jedini razlog, ni jednu suštinsku zamerku. Ja sam pažljivo čitao obrazloženja, pogotovo onih amandmana koji imaju tekst „briše se“, i nigde nisam mogao u tom obrazloženju da pročitam ni jedan jedini suštinski argument zašto bi obrisali bilo koji član, u ovom slučaju član 21.Svi primećujemo, gospodine predsedavajući da je danas velika žuč iskazana u ovoj raspravi, dakle, i svi se pitamo zašto je to tako. Ja verujem da je gospodin Martinović zapravo dao odgovor na to u svojoj konstataciji da je danas u ovoj sali ujedinila i ove levo i ove desno jedna jedina stvar, a koja im je zajednička, a to je mržnja prema premijeru koju oni ispoljavaju danas prema prisutnoj ministarki. ministarki. Ta mržnja polako, ali sigurno poprima karakter patologije. Zbog čega je ta mržnja?Premijer je juče gostovao na nacionalnoj televiziji gde smo čuli neke od dosadašnjih rezultata. Čuli smo i da je konačno uređeno stanje javnih finansija, čuli smo da konačno imamo pod kontrolom javne finansije, čuli smo da je deficit drastično manji, da nikada nije bio manji u poslednje vreme. To su fakti, to su činjenice. Mogu da vas bole te činjenice, ali to su fakti.Čuli smo i da je nivo stranih investicija u ovoj godini 1,38 milijardi evra. Čuli smo i da je naplata poreza nikada bolja, čak rekordna, možda. I, od toga ne možete da pobegnete. Oni koji politiku doživljavaju na način što gore za Srbiju, to bolje, naravno da im smeta

i povećanje penzija i plata koje će uslediti i jednokratna isplata, i ono što je najvažnije, iz realnih osnova, iz realnih izvora, iz realnih sredstava. Dakle, to su konkretni rezultati. To je ono što njih boli, zato što oni, ponavljam, svoju politiku doživljavaju na način što gore za Srbiju, to bolje po njih, ali u praksi se ispostavlja da što je bolje Srbiji, to je njima gore. Zahvaljujem.(Radoslav

u kome učestvujem i mislim da se zaista nije desilo da vladajuće stranke, odnosno poslanici vladajućih stranaka ovoliko insistiraju da se u Narodnoj skupštini vodi rasprava potpuno van teme.Vi ste danas četiri ili pet puta određivali pauzu. Konačno kada su se svi vratili po amandmanima, ničim izazvan javlja se predstavnik vladajuće koalicije i priča ono što priča. Lupa ko Maksim po diviziji. Ovo je bilo potpuno nepotrebno, potpuno van teme. Jedino što mogu kao pozitivno da ocenim jeste što je izlaganje bilo veoma kratko. Jedino. Ako već želite da kritikujete opozicione stranke i da kritikujete naše amandmane, pa kažete vi niste pronašli smisao u našim amandmanima, e, vaše izlaganje je prepuno smisla.Druga stvar, ta vrsta dodvoravanja Aleksandru Vučiću da svako od vas ko sejavi priča o nekakvoj patološkoj mržnji, njega ovde niko nije ni pomenuo, osim vas. Ko ga je pomenuo? Niko. Niko. Prema tome, ako već ne znate šta da kažete, idite malo na internet, izguglajte nešto, pa da dođete na neku drugu ideju. Ta priča kako njega neko mrzi, mi smo svi bili u strahu kad ste rekli ovo danas liči,

u elektronskom sistemu. Razumeo sam vašu povredu Poslovnika, odlično, samo još pod uslovom da ste mi rekli na koji član se odnosi.(Nemanja

Gospodine predsedavajući, reklamiram član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres

Poštovani predsedavajući, treća nedelja kako je ovaj zakon u parlamentu. Prvo, započeli smo raspravu. Ne znam šta se tačno desilo, ali ministarka je bila sprečena da dođe u parlament. Ono što je danas zabrinjavajuće, a to je da danas gubimo vreme na situacije kada pričamo o amandmanima, a onda imamo vređanje poslanika od strane vladajuće strane vladajuće koalicije, pa se ljudi vređaju ovde, pa vi određujete pauzu, pa se vraćamo posle pauze, pa ne znamo gde smo stali, pa preskočimo jedan amandman, a preskočili smo ga, pa ne pričamo o onome što treba da pričamo večeras ovde. Ja pokušavam, ako ste primetili, isključivo da pričamo o onome što je bila tačka dnevnog reda.Za nas je potpuno neprihvatljiv ovaj zakon. Da skratimo tu agoniju koja traje već tri nedelje u vezi ovog zakona, mi smo podneli amandmane i ne može niko da nam osporava amandmane kada kažemo „briše se“. Ponavljamo vam to zato što su ministarka i njen tim obrazložili to da, ako se taj član obriše, mi imamo drugu intenciju zakona, što je potpuno prihvatljivo i normalno. Ne možete da nam branite to pravo i da neko tumači šta smo mi hteli sa tim da uradimo. Da, hteli smo, i tu se sistemski razlikujemo, da ne dozvolimo privatnim kompanijama da rade taj posao koji treba da rade. Protiv smo uvođenja FTO-a na brodove, jer to opterećuje taj biznis i protiv smo drugih stvari na koje smo podneli amandmane.Ja ne ne mogu da se otmem utisku da smo mi ovde već gotovo tri meseca, a da smo dobili dva krnja zakona da raspravljamo o njima. Ne mogu da se otmem utisku da namerno vladajuća većina oteže zato što nemamo pametnija posla da radimo. radimo. Pred svaku sednicu predstavnici opozicije predlažu zakone koje vi odbijate, a koji su vrlo zdravorazumski. Dajte, stavite da o njima diskutujemo, ako nemate predloge Vlade da diskutujemo o njima u ovom parlamentu.Ministarka, rekli ste, ja sam, pardon, rekao da će proći zakon. Da, tačno sam se tako izrazio, a vi ste rekli da pažljivo vodite računa o svakom aktu koji predlažete, pa i o ovom, da ste napravili konsenzus, napravili javnu raspravu sa zainteresovanima u vezi ovog zakona. Znam da ste imali sastanke sa predstavnicima luka i da su imali svoje mišljenje, da su nešto prihvatili, nešto niste prihvatili, ali dozvolićete mi, ako za treći put menjate zakon za tri godine, onda očigledno nismo pažljivo napravili zakon, odnosno niste pažljivo napravili zakon, niste toliko posvećeni ovom zakonskom aktu. Ovo je treća promena zakona u roku od tri godine.Da vas podsetim pre tri meseca, kada je prof. Dragoljub Mićunović, kao najstariji poslanik predsedavao ovim parlamentom i kada je napravio pauzu negde u pola noći sa petka za ponedeljak. Držali ste konferenciju za novinare i rekli da se sprema puč i državni udar u Srbiji, a mi danas tri nedelje raspravljamo o zakonu i danas imamo opstrukciju od strane vladajuće većine koja vređa poslanike. Ne možete nekom da izgovorite da je lopov, kriminalac. To ako hoćete, ako ste toliko hrabri izađite na govornicu i recite tamo da taj može da vas tuži. Svesni ste toga, pa to ne može da uradite ovde u parlamentu.Ja vas molim da razgovaramo o zakonima,

da vi razumete. Meni je drago da gospodin razume drugu stranu.U svakom slučaju, vi imate fenomenalno strpljenje gospodine predsedavajući. Neću se javljati više po ovim amandmanima. Jasno je da mi nećemo glasati za ovaj zakon i jasno je da zakon nije dobar. Hvala vam.

da vlast nije smislila nikakve zakone i da mi nemamo šta da radimo u Skupštini Srbije i da zato ova rasprava traje danima i da vladajuća većina, odnosno SNS opstruira donošenje zakona koji su na dnevnom redu.Kolega poslanik iz SNS koji je govorio pre dva ili tri poslanika, apsolutno nije govorio ništa o temi, nije znao ništa šta će da kaže, niti govori o zakonu i priča stvari koje nemaju veze sa tačkom dnevnog reda.Ja sam se javio da govorim po amandmanu. Politički je stav kolega Arsiću, da ja smatram da ovaj amandman treba da se usvoji i da treba da se izbriše član 199, jer on kaže – brodar mora da organizuje sigurnosnu zaštitu ugovorom o angažovanju subjekata, licenciranih za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja.Mi ne smatramo da brodovi moraju da budu obavezni, da privatna obezbeđenja uvode na svoj brod dok putuju rekama kroz Srbiju. Smatramo da strani brodovi to sigurno neće ni raditi, niti je moguće da se jedan ovakav član zakona primeni. Govorio sam u načelu koliko je to besmisleno, a dobili smo kao obrazloženje na amandman da je zakonom o privatnom obezbeđenju utvrđeno da moraju da se štite objekti od strateškog značaja za Republiku Srbiju ili koji su od interesa za odbranu zemlje. Ja ne smatram da su strani brodovi, teretni, koji prolaze kroz Srbiju od strateškog značaja i bitni za odbranu zemlje. To su strani brodovi, na njima se nalazi neka roba koja je u tranzitu kroz Srbiju i ne mora da se u ovom slučaju primenjuje Zakon o privatnom obezbeđenju, mislim da je to besmisleno i nakaradno tumačenje.Dakle, vi sada donosite propis koji će dodatno opteretiti brodare koji imaju ogromne troškove već sada u poslovanju i nemojte kao odgovor da pružate da ne moraju da uzmu fizičko obezbeđenje nego mogu samo zaštitu da sprovedu. O tome sam govorio u načelu, to znači da posada broda mora da nauči karate, aikido da bi se odbranila od pirata koji ih napadaju.Dakle, ovakav zakon mislim da nije moguće primeniti, mislim da je besmisleno da strani brod koji kreće iz jedne zemlje, kako ulazi u svaku zemlju treba da uzima neko privatno obezbeđenje, neće niko pustiti privatno obezbeđenje srpsko na brod brod i zato vas molim, molim vladajuću većinu da shvati argumente ove i da glasamo za ovaj amandman, bez obzira što Vlada nije prihvatila ovaj amandman i bez obzira što Vlada smatra da prosto moraju privatna obezbeđenja po brodovima, jer je to od interesa za obranu obranu Republike Srbije. Hvala. u našoj zemlji, nego kroz sve države koje se tiču samih preporuka Dunavske komisije.Da li je to dodatno opterećenje za brodare, delom se tu slažem. Rekla sam i kada je bila rasprava u načelu, ali pre svega je za dobrobit brodarskih kompanija.Niko ništa tu ne prikriva, stalno imate tu neku teoriju zavere, i kada ste se prethodno javili i sada. Ovaj zakon upravo treba da obezbedi veću sigurnost i sigurno bolju efikasnost. Pošto je bio još jedan poslanik iz DS koji je govorio o tome da se mi sistemski razlikujemo i da DS ne dozvoljava i ne slaže se sa tim da privatne firme dobijaju poslove, stvarno ne znam gde u zakonu stoji da će to biti privatne firme.Ono što je potpuno jasno, biće javni pozivi, tenderi, pregledni procesi i niko ne kaže da moraju da budu privatne firme, pretpostavljam da vi više znate nego mi.Kada kažete da se sistemski razlikujemo, meni je to potpuno jasno, itekako se sistemski razlikujemo, vama nije smetalo i ni jednog trenutka niste odreagovali na

nikako ni ide jedno sa drugim, ali svejedno. Srbija je mogla i naše luke su mogle, Srbija pre svega je mogla da bude logistički centar, da se nije to izdešavalo sa privatizacijom luka što se desilo. Zato ćemo vam na primeru privatizacije Luke Novi Sad pokazati kako stvari treba da funkcionišu i kako institucije rade i kako sistem postoji. Toliko. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da će u sredu 9. novembra, dakle sutra, sa početkom u 10.00 časova biti održana Treća posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu, na kojoj će se narodnim poslanicima obratiti NJegova Ekselencija gospodin Rodžer Nkodo Dang, predsednik Panafričkog parlamenta.Molim šefove poslaničkih grupa da obezbede da posebnoj sednici Narodne skupštine prisustvuje što veći broj narodnih poslanika.Istovremeno, saglasno članu 90. stavu 2. i članu 101. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini biti nastavljena po završetku posebne sednice, nastavkom pretresa u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Ovim smo završili današnji rad.Dakle, sutra posebna sednica u 10.00 sati.Nastavak ove sednice odmah čim se završi posebna sednica.